članka 9. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Državna komisija je za kontrolu postupaka javne nabave dostavila je navedeno izvješće koje ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbori za financije i državni proračun i gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Predsjednik Državne komisije Goran Matešić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo uvaženi zastupnici. Pred vama je godišnje Izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Državna komisija ustanovljena je Zakonom o javnoj nabavi i o državnoj komisiji. Državna komisija odgovorna je Hrvatskom saboru. Započela je sa radom 2003. godine preuzimajući žalbene predmete Ministarstva financija, Uprave za javnu nabavu. Sukladno članku 9. podnosi jednom godišnje izvješće o svom radu. Ovo izvješće o radu Državne komisije dakle odnosi se samo na onu javnu nabavu, onaj dio javne nabave koji na koje postupke su izjavljene žalbe. U tom dijelu je državna komisija izradila cjelovitu statistiku dakle i onoga dijela javne nabave koji se ne tiče samog žalbenog postupka. U tom smislu se iz iz te statistike dadu iščitati pojave koje se dešavaju inače u javnoj nabavi. Ovo izvješće sadrži cjeloviti prikaz sve ukupne aktivnosti državne komisije počevši od kadrovske, proračunske pa do ove izložene statistike u smislu kojeg zakon traži od ovog izvješća. Budući je ovo prvo izvješće pred novim sazivom Sabora, osim ovih informativnih podataka podataka želim kazati kako je državne komisija konstituirana kao jedno kvazisudbeno samostalno i nezavisno državno tijelo. Nezavisnost se manifestira i samostalnost u samostalnom činjenici da je državna komisija samostalni proračunski korisnik, da se članove državne komisije na prijedlog Vlade imenuje Hrvatski sabor na mandat od pet godina, da su uvjeti propisani zakonom uvjeti za imenovanje kao uvjeti za razrješenje, da su ti uvjeti u skladu sa direktivama Europske unije kao Europske unije kao i praksom Europskog suda pravde. Državna komisija u tom smislu odgovara izravno Hrvatskom saboru, a odluke državne komisije obvezno pravne su prirode. Želim kazati nešto o antikorupcijskom efektu djelovanja državne komisije. Državna komisija je značajno antikorupcijsko tijelo po samoj svojoj definiciji jer pruža pravnu zaštitu dakle osigurava u svom dobrom radu pravnu sigurnost u javnoj nabavi. U okviru Nacionalnog programa suzbijanja korupcije svoje ciljeve i aktivnosti državna komisija vidi u osiguranju veće transparentnosti javnosti i dostupnosti postupka pravne zaštite kojega provodi, jačanju kapaciteta stručnosti i kvalitete rada državne komisije, nadasve u postizanju veće brzine u vođenju žalbenog postupka te osiguranja općih informacija o svom radu i educiranja obveznika primjene primjene Zakona o javnoj nabavi. Od opće statistike bih samo ukazao, volio bih skrenuti vašu pažnju na neke pokazatelje a to je da je u radu državne komisije u izloženoj 2006. godini bilo 759 žalbi. Taj broj upoređujući već sa ranijim godinama je u blagom, ima tendenciju blagog pada, ne značajnog ali blagog pada. Upoređujući broj objava dakle ukupnih postupaka javne nabave sa brojem izjavljenih žalbi dođemo do podatka da je 5,14% žalbi se izjavi dakle u odnosu na ukupan broj nabava. nabava. Taj podatak možemo komparativno odmah promatrat sa europskim državama. S nekim se ne možemo uporedit, ali moglo bi se kazati da je to podatak koji je otprilike sličan komparativnim podacima o drugim državama.

Nov način, nova mogućnost izjavljivanja žalbe koja se javila od izmjene i dopune zakona, a to je mogućnost izjavljivanja žalbe na objavu izravnih pogodbi u pregovaračkom postupku. U tom segmentu imamo daleko manji broj žalbi nego inače, to je 0,8%. Iz toga izvući zaključak jedan, jednu pretpostavku da žalitelj u tom trenutku kad se otvorila ta mogućnost naprosto nisu bili spremni, nisu bili educirani da mogu izjaviti žalbu i na te predmete. Odmah da povežemo sa postotkom poništenja takvih postupaka nabave u ovom, izravnim pogodbama je daleko veći postotak poništenja 78% dakle veći od ovoga od 51% koji se javlja u u ovim ostalim postupcima nabave. Dakle, državne komisija je u izloženom razdoblju poništavala 51% postupaka javnih nabava i odluka o dodijeli, koji podatak je respektabilan u smislu da govori evo, možemo odmah povezati sa antikorupcijskim efektom. To je intervencija pravne države u zakonitost postupka javne nabave. Od ovih podataka o prikazu riješenih predmeta skrenuo bi pozornost da je 13, gotovo 14% žalbi odbačeno, što govori, odbacuju se kao neuredne, što govori o tome da žalitelji nisu uvijek tehnički i pravno spremni učestvovati u takvom postupku. Samo 14,8% dakle gotovo 15% žalbi je odbijeno što znači da u tim postupcima je, nije nađeno ništa nezakonito odnosno da su te nabave provedene zakonito. Želio bi skrenuti pažnju da je ukupna vrijednost postupaka nabave koja je se javila u žalbenim predmetima 5,5 milijardi. Državna komisija je u odnosu na prethodno razdoblje skratila trajanje žalbenog postupka za cijelih 5 dana. On sad iznosi 35 dana, govorim o trajanju žalbenog postupka pred državnom komisijom. Pri tom vas moram upozoriti da prema podacima Europske komisije žalbeni postupak u Hrvatskoj je jedan od najkraćih ne u Europskoj uniji jer mi nismo još u Europskoj uniji, ali komparirano sa zemljama u Europskoj uniji. Iz ovih podataka o trajanju postupka nabave vidjet ćete da je taj postupak nabave još jako dugačak, 133 dana je prosječan postupak nabave dakle računajući žalbeni postupak u ovim žalbenim predmetima u kojima je naravno izjavljena žalba. Želim skrenuti pozornost na onaj podatak koji zakon naziva najčešćim kršiteljima propisa o javnoj nabavi. Državna komisija nije u stanju dati podatak o najčešćim kršiteljima uopće zbog toga što ne zna podatak o tome koliko koji naručitelj je vodio dakle taj podatak nije u posjedu državne komisije, a nije ga moguće naći, dakle ne zna koliko koji naručitelj vodi postupaka javne nabave. Kad bi se to znalo onda bi se ovi podaci o kojima državna komisija raspolaže a to je koliko je koji naručitelj imao žalbi i kakav je uspjeh žalitelja u tim žalbenim postupcima doista odražava ono što zakon traži. U nedostatku tog podatka mi smo prosto dali uporedbu od broja izjavljenih žalbi i skor uspjeha, tako da ova tablica koja uvijek izaziva pozornost medija i ovdje u Saboru treba pod tim uvjetima biti Državna komisija žalbeni postupak dakle rađa i obvezu plaćanja pristojbe i naknade. S tog osnova je uprihođeno u državni proračun 2 milijuna i 700 kuna 2 milijuna i 700 kuna što ja želim dovesti u svezu sa proračunom Državne komisije i kazati da smo u tom smislu budući je proračun Državne komisije 4 tisuće da smo makar 50% i jeftiniji za državu od, da. Ono što bih također htio kazati, u tom izloženom periodu Državna komisija je vodila sa uspjehom twining projekt koji je nazvan jačanje kapaciteta i administrativnih sposobnosti Državne komisije financiran sa 600 tisuća eura od strane Europske komisije. Prilično je poznato, ali u izvješću ćete naći koji su inputi dakle, rezultati toga projekta bili. Ono što vam želim kazati da je u ovoj godini taj projekt od strane Europske komisije proglašen best praktic ili najbolji projekt u Europskoj uniji, dakle, u sustavu KARDS-a za tu godinu. Ocjena stanja u javnoj nabavi je nešto što je također zakonska obveza, služi zakonodavcu dakle, i ovom Saboru i Vladi da izvuče zaključke jedan dio ovih zaključaka zapravo ja vam dugujem budući je zbog parlamentarnih izbora ovo izvješće za šestu došlo u ovoj godini a ne u prethodnoj. Jedan dio ovih ocjena o stanju u zakonodavnom okviru je praktički i konzumiran donošenje novog Zakona o javnoj nabavi. Međutim, ovaj, u šestoj se doista odnosio kao doista takav. Ono što bih htio o posebno apostrofirati jeste činjenica koja je opće poznata u Europskoj uniji i u sustavima javne nabave, kod nas se zaključuje i iz Izvješća Ureda državne revizije i dijelom iz općeg javnog pogovaranja a to je da znatan broj postupaka javne nabave dakle, ne dolazi u situaciju da se može konzumirati pravna zaštita. To su postupci, naravno koji su izuzeti o primjene zakona. To je zakonito. Međutim, ako se ekstenzivno tumači isključene od primjene zakona, a u dosadašnjem režimu to nije objavljivano onda nije postojala mogućnost pravne zaštite. je praktički zlorabljenje isključenja od primjene zakona moglo rezultirati jednom vrlo nezakonitom zapravo maksimalnom nezakonitošću jer u Europskoj uniji se smatra maksimalno kršenje propisa javne nabave kada se uopće ne provodi postupak javne nabave. Drugi su nezakonito dijeljenje, vrijednosno dijeljenje predmeta nabave tako da se dobije, da se omogući liberalniji postupak javne nabave, čak do one izravne pogodbe u kojem nema natjecanja, u kojem nema izbora, u kojem nema odluke o odabiru, pa prema tome ni pravne zaštite. Još bih htio kazati da je ova nova mogućnost, dakle, izravna pogodba u pregovaračkom postupku bez prethodne objave u suženom obliku se pojavljivala u pravnoj zaštiti doćim je veliki postotak takvih žalbi usvajan što ukazuje na u jednom smislu da su neki naručitelji time u nekom inicijalnom periodu pokušali startati neke nabave kroz taj način, kroz taj način nabave. Pa ako tko izjavi žalbu izjavi, ako ne, onda je to provedeno. Evo, ja bih još na kraju, ponovno kazao da je ovo samo izvješće o radu Državne komisije, da ovo jednim dijelom predstavlja i ocjenu o sustavu javne nabave, dakle, zakonodavnog okvira i pravne zaštite i da ovo nije, ne predstavlja sliku cjelovite javne nabave. Hvala Hvala lijepa. Izvjestitelji Odbora za financije i državni proračun za gospodarstvo, razvoj i obnovu? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Dragica Zgrebec. Klub gubi pravo na riječ po ovoj točci dnevnog reda. Poštovani zastupnik Andrija Hebrang, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovani predsjedniče Državne komisije za javnu nabavu, kolegice i kolege. Pred nama je još jedno izvješće Državne komisije za javnu nabavu nabavu koju odmah moram reći ćemo podržati, jer je kvalitetna, sadrži sve potrebne elemente a i pokazuje ako iščitavamo i analiziramo te brojke koju je ulogu sama komisija odigrala u razvoju procesa javne nabave ali i u našem antikorupcijskom programu. Dakle, Komisija je osnovana 2003. ako se ne varam, i tada je preuzela sve nadležnosti iz sadašnje uprave Ministarstva financija i od tada je doprinijela tri glavna segmenta, za tri glavna segmenta javne nabave a to je mogućnost uvida u cijeli problem i cijelu proceduru javne nabave, sigurnost onoga onoga tko ulazi u javnu nabavu, ali i sigurnost onoga tko ima primjedbe na samu proceduru. U 2006. godini za, na koju se odnosi ovo Izvješće, Komisija je dalje usavršila sam sustav, pa ću ja samo nabrojiti nekoliko inicijativa i nekoliko aktivnosti Komisije uz svoje svakodnevne poslove o kojima je gospodin Matešić govorio. Ja bih istaknuo sljedeće. Komisija je dakle, imala tri cilja u 2006. izvještajnoj godini, a to je da se dalje usavrše zakonski okviri javne nabave, pa je Komisija svojim aktivnim sudjelovanjem u predlaganju novih rješenja svakako usavršila taj sustav. Zatim je radila na edukaciji članova same Državne komisije kako bi se oni educirali, upoznali sa smjernicama Europske unije, sličnih komisija. I na kraju, i ne manje važno, Komisija je radila na edukaciji svih sudionika u procesu javne nabave i to prvenstveno u edukaciji o pravnoj zaštiti koju oni mogu imati u samom procesu. U tom smislu Komisija je organizirala seminare u Republici Hrvatskoj uz potporu Hrvatske gospodarske komore, održala je i seminar za novinare, što je posebice važno jer im je ukazala na mogućnost dostupa informacijama. I upravo u dostupnosti informacijama Komisija je značajno doprinijela antikorupcijskoj strategiji i programu Vlade Republike Hrvatske, jer je dovela do onoga što se zove, ja ne volim taj izraz ali neki kažu transparentno, ja bih radije rekao vidljivo i uočljivo poslovanje u javnoj nabavi. Dakle, svi podaci su vidljivi, uočljivi jer ih je Komisija stavila na web stranice na kojima možete naći sve podatke o podacima koji su potrebni za ulaganje žalbe na proces javne nabave, upisnik postupaka, dakle, svih predmeta koje Komisija vodi. I primjere pravne prakse iz Republike Hrvatske i pravne prakse iz zemalja Europske Europske unije. Što je itekako poučno u daljnjem usavršavanju procesa javne nabave. Svojom aktivnošću Komisija je, kao što ste čuli iz Izvješća i pročitali, značajno doprinijela učinkovitosti svoga rada, skratila je vrijeme potrebno za rješavanje žalbe na zaista minimalno. I daljnje skraćivanje vjerujem da nije moguće. I isto tako je educirala korisnike takvog žalbenog postupka da im omogući ostvarenje njihovih zakonskih prava. Iz samih rezultata ja bih rekao da je komisija bila vrlo efikasna jer je riješila 90,8% predmeta koje je zadobila a one koje nije riješila ili koje je naslijedila nije sama kriva što nisu riješeni nego jednostavno ti predmeti nisu bili kompletni u svojoj dokumentaciji i komisija ih naravno nije mogla niti rješavati. No, visoka učinkovitost od 90,78% je zaista za svaku pohvalu. Što se tiče broja žalbi vidimo kroz godine da je broj žalbi na postupke javne nabave u postupnom smanjivanju. Dakle, on je bio prije tri, četiri godine oko 6%, 2% itd. Mislim da je i ove godine 696 žalbi koliko su imali na 13 tisuća 548 javnih nabava, postupak javne nabave 5,14%, dakle jedna učestalost koja pokazuje jednu tendenciju smanjivanja broja žalbi. Međutim, to je možda samo prividna slika kad analiziramo daljnje podatke. Od svih žalbi usvojeno je 51%, znači i broj usvojenih žalbi je u blagom porastu. Bio je 47, 48% prijašnjih godina. No međutim, ovdje je možda mjesto da se kaže da postoji jedan segment javne nabave na koji komisija ne može niti je dužna sudjelovati. Ja sam upozoravao i prije godinu dana u raspravi na to a to su veliki međunarodni karteli koji se objedinjuju u postupcima javne nabave, podijele teren, teren je Europa, teren je cijeli svijet i onda prave umjetne monopole. Tako na primjer u jednom području javne nabave, neću spominjati imena već davno ne možemo dobiti ponudi više od jedne ili dvije velike svjetske tvrtke koje u tom području proizvode opremu jer su ove druge velikim međunarodnim dogovorom se opredijelile za druge zemlje i tako se stvaraju umjetni monopoli pa bi možda bilo dobro analizirati, naravno to nije nadležnost ove komisije ali analizirati takvu zloupotrebu sustava javne nabave koja je zapravo nazočna i u svim zemljama Europske unije. I upravo je u tijeku jedna velika afera njemačka jedna tvrtka kao što čitati na internetu je čak oko milijardu eura investirala u podmazivanje javnih nabava. Znači, od toga nisu imuni niti oni koji su puno dulje u tom postupku. I upravo zato mislim da je uloga naše komisije bila vrlo velika jer je kod nas kanalizirala javnu nabavu u zakonske okvire u najvećem broju slučajeva. Ono što jest i što je i gospodin Matešić predsjednik državne komisije napomenuo zabrinjavajuće visok broj javnih nabava bez nagodbe odnosno izravne nagodbe bez objave nadmetanja. U ovom razdoblju ako sam dobro iščitao bilo je 3 tisuće 371 takav postupak nabave izravne pogodbe, izravne nagodbe bez objave, 3 tisuće 371. To je otprilike recimo grubo četvrtina svih javnih nabava. Što je još zanimljivije, na tih 3 tisuće 371 neposrednu pogodbu uloženo je svega 19 žalbi ili 0,8%. Te žalbe su u visokom postotku 76% usvojene. Znači, bile su opravdane. Treba se pitati zašto toliko nadmetanja bez nadmetanja, dakle neposrednom pogodbom i zašto tako malo žalbi. Zašto je tako malo žalbi to je mislim jasno jer dinamika proračuna je takva da žalitelj na neposrednu pogodbu ne može ni dočekati kraj žalbenog postupka jer istekne fiskalna godina. Ako ide svojom žalbom na upravni postupak, na Upravni sud nema šanse do kraja fiskalne godine dobiti svoju zadovoljštinu. I to je nešto što treba definitivno korigirati na način za koji ja prijedloga nemam ali trebalo bi vidjeti kako je to u drugim zemljama. Ali ono što sigurno treba nastojati to je da se tako veliki broj nabave izvan javnog natječaja smanji. Koji su razlozi? Nisu razlozi uvijek nepošteni kao što bi netko mislio. Razlozi su vjerojatno u vrlo dugačkom postupku jednog normalnog sustava javne nabave koji traje oko tri do četiri mjeseca prosječno, i dulje. Dakle, čak i dulje od četiri mjeseca. I sada ako vi krenete u javnu nabavu negdje recimo u osmom, devetom mjesecu vi nemate nikakve šanse do kraja fiskalne godine završiti legalnim putem postupak javne nabave i onda se pribjegava ovakva zaobilaznica i ide se u izravnu nagodbu. Dakle, vjerojatno bi trebalo poraditi ali to naravno ne može ova komisija, ona svoj segment rješava vrlo brzo. Trebalo bi poraditi na ubrzavanju svih tih procedura o javnoj nabavi i u uklanjanju mogućih administrativnih barijera. Ono što je vrlo značajno ova komisija je na kraju svog izvješća dala i čitav niz preporuka za poboljšanje sustava javne nabave. Ja bih se osvrnuo samo na upisnik koji je ovdje predočen i u kojem vidimo svaku tvrtku, svaku javnu nabavu na koju je izražena žalba kao i rezultat te žalbe. Budući da me posebno zanima područje zdravstva jer znamo da je tu javna nabava od posebnog interesa, tehnologija zdravstva se vrlo brzo razvija razvija i potrebe za nabavom su vrlo velike ali i veliki broj zdravstvenih ustanova koje raspolažu sa relativno velikom količinom novca, nedovoljnom ali velikom za normalno funkcioniranje tih ustanova, pa ćemo vidjeti nekoliko zanimljivosti. Među onim subjektima u kojima je veliki postotak žalbi riješen pozitivno, dakle nalazi nažalost i puno zdravstvenih ustanova. Na primjer, Opća bolnica Vukovar poništeno četiri od pet žalbi, u KBC Rijeka pet od šest, Splitsko-dalmatinska županija dom zdravlja četiri od pet, Klinička bolnica Split četiri od pet, KBC Zagreb šest od Dakle, u sustavu nabave bolnica najinteresantnije dobavljačima hrana, lijekovi, potrošni medicinski materijal i održavanje pogona. U tim očito sustavima javne nabave ima čitav niz nesporazuma jer je veliki postotak ovakvih ukinutih ili prihvaćenih žalbi, ukinutih postupaka javne nabave pa bi vjerojatno tu trebalo napraviti jednu preciznu analizu da se vidi što se događa u zdravstvenim ustanovama kad se naručuje hrana, kad se naručuje potrošni medicinski materijal, kad se naručuju radovi za održavanje itd. jer je postotak poništenih takvih javnih nabava vrlo visok. U poništenim natječajima u zdravstvenim ustanovama 90% se odnosi na nabavku materijala a manji dio za znatno skuplju nabavu opreme, to je isto interesantno pa bi trebalo i tu vjerojatno malo istražiti o čemu se radi. No, da zaključimo. Ocjene, stanja i preporuke koje na kraju ovog izvješća daje Državna komisija za javne nabave su vrlo kvalitetne, praktične i svakako ih u daljnjem razvoju ovog sustava javne nabave treba primijeniti primijeniti i prihvatiti. Prije svega, to je nedostatak propisa za pojedine faze javne nabave, defektura u propisima, to je ono što nam i Europska unija prigovara odnosno nameće kao obvezu, treba u slijedećoj fazi ispraviti. Zatim pravna zaštita koja kasni jer se čeka završetak čitavog procesa javne nabave. Dakle vjerojatno bi trebalo pronaći mehanizme da se u slučaju nepravilnosti prije dovršetka ovako dugotrajnog procesa javne nabave intervenira kako bi se proces javne nabave skratio i kako bi se destimuliralo zaobilaženje zakonskog procesa o javnoj nabavi. I na kraju što piše u napomeni, dio postupaka ne završava žalbenim postupkom pred državnom komisijom zbog toga što su postupci javne nabave izuzeti zakonom temeljem članka 6. Zakona o javnoj nabavi ili zato što je ukupna količina potrebnog materijala razbijena na manje količine kako bi pojedina nabava bila ispod 200 tisuća kuna pa ne bi podlijegala Zakonu o javnoj nabavi ili zato jer se direktno ugovara bez objave kao što sam ranije spomenuo. Zaključno. Izvješće je kvalitetno, poučno, završava sa preporukama koje treba prihvatiti i zbog toga smatram da je i 2006. godine Državna komisija za javnu nabavu ispunila svoju značajnu ulogu u suzbijanju korupcije, u osnaženju osnaženju postupka javne nabave i u davanju pravnog jamstva svima onima koji se žale u tom postupku. Zato ovo izvješće u ime kluba preporučam prihvatiti. Hvala. U ime kluba IDS-a, gospodin Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo vidjeli smo u ovome Izvješću o radu Državne revizije za kontrolu postupka javne nabave za 2006. godinu da se transparentnost jamči kroz Internet stranice te te državne komisije, to je sigurno o.k. 2006. imali su proračun od 5 milijuna 297 kuna, plan rashoda izvršen im je sa 82,59% sa 20 djelatnika i ja osobno mislim bez obzira što on i traže još 6 djelatnika da im to ne treba omogućiti jer imam dojam da ni ovih 20 nema posla. Ono što me smeta međutim da su ti članovi javne nabave u neusporedivo boljoj poziciji od zastupnika. Znači kao što oni traže zaposlenike da bi mogli raditi i ja smatram da je apsurd da zastupnici uz sebe nemaju apsolutno nikog, a mi npr. samo ove godine trebamo usvojiti 121 europski zakon, šta ja znam u konačnici to će biti 500-tinjak zakonskih i podzakonskih tekstova, a to onda znači da ako vas netko ne … kvaliteta tih zakonskih akata biti će u najmanju ruku dvojbena. No pustimo sada to. Sveukupno ste 2006. imali 759 predmeta. U godinu dana 20 ljudi odrađuje 693 predmeta. Ispada znači na svakog zaposlenika od tih 20, 34,65 predmeta ili 2,88 predmeta mjesečno po zaposleniku. Dobro, vjerojatno to tako ne treba izračunavati i računati, ali možemo ovako da na dan ta komisija ima 1,89 predmeta. Znači da se ta komisija ne trga od posla. Znači da im ne treba omogućiti još 6 dodatnih djelatnika. U Saboru prošle godine se donijelo 693 odluka, zakona, zaključka, deklaracija, rezolucija i to bi sve trebao odraditi jedan zastupnik. Ponavljam to jednostavno nije moguće i zato nam gospodo država ne funkcionira i zato su nam zakoni ovakvi kakvi jesu. I zato zastupnike bi trebali pratiti neki timovi, a ne da državni tajnici dolaze do Sabora sa "Audijima", sa šoferima, sekretaricama, savjetnicima, a mi glumimo vlast, a od te vlasti nemamo niti "v". No ono što je bitno. 2006. bilo je 13 tisuća 548 objava o javnim nabavama i 5,14% na tih 13 tisuća 500 i toliko žalbi ili 696 žalbi. 2006. imali smo i 3 tisuće 3371 izravnu pogodbu. Na stranici ovdje 18, govori se o sljedećem, o pokrenutom žalbenom postupku i broju poništenih nabava. Ja o tome neću puno govoriti tablice su jasne. Nema nikog iz Istre. Ja jednostavno to ne mogu vjerovati da je dolje sve čisto. Od tih 689 odluka komisije, u 51% žalba se usvaja, u 14,8% žalba se odbija, u 13,8% žalba se odbacuje, u 7,4% dolazi do obustave postupka. No bit je u sljedećem. Ovih 689 postupka teško je 5 milijardi 595 milijuna kuna. Od toga na radove se odnosi 2 milijarde 823 milijuna kuna, na nabavu roba milijardu 838 milijuna kuna, na usluge 934 milijuna kuna. Zanimljivo je da je 2004. ili 2005. bilo više zaprimljenih predmeta u odnosu na 2006. godinu za koju se odnosi ovo izvješće, iako smo danas 2008., a brojčano bi to bilo ovako. Za 2004. 7,2 milijarde kuna, za 2005. 5,8 milijardi kuna, 2006. rekoh 5,6 milijardi kuna. Kao da vjera u rad komisije pri građanima opada. Kao da su ljudi shvatili što se manje tužim, to ću prije moći raditi. E sada se postavlja pitanje da li je to doprinos korupcije ili je to na neki način zaobilazno neću reći legaliziranje korupcije nego podilaženje toj korupciji. Na strani 31 31 dana je tablica vrijednosti nabava. Najveći apsurd je da se u 547 slučajeva kao razlog navodi najniža cijena. To bi izgledalo jasno logično kada bi se uvijek tražili isti mobiteli ili ne znam iste stvari, ali taj kriterij nije uvijek složiti će se svi ovdje, i najpošteniji kriterij. kriterij. Slažem se i to ili slažemo se ili možemo se složiti, da je država najveći isto tako poslodavac. Ona raspolaže sa 50% bruto društvenog proizvoda. Znači od 36,5 milijardi eura 36,5 milijardi eura bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske na proračun otpada nekih 40 i nešto posto. Ako tome pridodamo Inu, HEP, Hrvatske vode, šume, ne znam Croatia osiguranje, Hrvatsku poštansku banku itd. to je cca 60% GDP-a otpada na državu. 40% javne nabave odnosi se na privatni sektor od čega 90% od tih 40% na one koji su sudjelovali gospodo u pretvorbi i kojima jasno više nitko ne može ništa jer su oni postali zapravo stupovi društva. Oni sigurno rade o svom interesu i oni na neki način utječu indirektno preko pojedinih tijela u Vladi na pisanje određenih pravila koje potom mi s dušnim intenzitetom i usvajamo. Ti koji su sudjelovali u pretvorbi devedesetih godina to su oni koji danas i najviše rade sa državom, koji najviše dobivaju poslova od države i koji najviše ja ću reći korumpiraju one koji im daju posao, da ne kažem vlast. I to govori da je naš nekadašnji zastupnik, kolega, gospodin Rojs bio u pravu da tko jamio, jamio. Ti koji su sudjelovali u pretvorbi devedesetih danas su stupovi društva i jednom riječju “prošla je baba s kolačima“ da im se može staviti pod navodnicima “soli na rep“. Koji su najčešći razlozi za poništenje natječaja. To nam je dato u ovoj tablici ili bolje rečeno u ovim razlozima na strani 38. nezakonita dokumentacija za nadmetanje, povreda pravila u objavi, korištenje kratkih rokova bez obrazloženja i postojanju opravdanih razloga, povreda pravila postupka, povreda materijalnih odredbi Zakona o javnoj nabavi, primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude itd. Ovdje zapravo ispada da gotovo svi koji nešto rade mogu se ako je to nekome u interesu naći u predmetu da se ja tako izrazim obrade i to je bit. Koliko te onda procedure traju. Čuli smo malo prije da su one u Hrvatskoj možda i nešto kraće nego na zapadu. Kaže se najčešće u tim obrazloženjima da taj postupak traje dok se ne kompletira dokumentacija. To je o.k. Međutim, mi moramo uvesti još jedno pravilo i samo zbog toga sam uzeo učešće u ovoj raspravi, da ako se netko želi, da ako netko izgubi taj spor, ako netko zlurado pokrene spor. E onda ta tvrtka ne bi smjela imati što što ponovo tražiti na nekom novom natječaju i jasno ta ista tvrtka sa takvim malicioznim postupanjem trebala bi platiti troškove zbog kašnjenja neke investicije. Zašto da se jednostavno sa tim žalbama stvarno postupa u strogo opravdanim slučajevima, a ne da se na taj način ponekad svjesno stvara šteta poslovnim subjektima koji daju posao na javni natječaj itd. I za kraj. Treba prihvatiti jasno ovo izvješće. Nije to sporno. Ali bit nepravilnosti treba tražiti na najvećim investicijama, a ne da 40% pazite tih nepravilnosti de facto se odnosi na ponude do 200 000 kuna, pa ispada da veliki poslovi nam prolaze, a zapravo da se mi opterećujemo ovim sitnim poslovima do 200 000 kuna čime se dovodi u pitanje i funkcioniranje same te državne komisije, a zapravo i svrha postupaka ne znam kontrole javne nabave. Za kraj prihvatit ćemo jasno to izvješće. Mislim da je to manje-više u redu. Ali isto tako mislim da nema potrebe za dodatnim ljudima ili kadrovima u državnoj komisiji, jer to će onda opteretiti proračun i neka se gospoda sa postojećih 20-tak članova ili ljudi malo više potrude i neka taj posao odrade kao što ga u ovom trenutku odrađuju i zastupnici.

Gospodine predsjedniče, predsjedniče državne komisije, kolegice i kolege. Najprije bih rekao da će klub Hrvatske narodne stranke prihvatiti ovo izvješće. Posebno se želimo zahvaliti gospodinu Matešiću predsjedniku državne komisije na iskrenosti, na činjenici da je ukazao na slabe karike ja bih rekao u sustavu i zato bih ja u želji da uštedim malo na vremenu ne bih ponavljao ono što su moji prethodnici rekli već bih više govorio o onome čega nema u izvješću, a što bi mi iz kluba HNS-a voljeli da bude predmetom naših rasprava i ove i slijedećih godina, a to se odnosi upravo na slabosti o kojima je govorio i gospodin Matešić. Pa mi kolegice i kolege, najprije dozvolite da pročitam dvije rečenice sa 39. stranice jer mislim da su one ključne za naše daljnje odlučivanje. Broj izjavljenih žalbi na postupke nabave izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje stavljen u odnos prema broju ukupnih objava takvih načina nabave govori da je samo 0,8% ovakvih nabava kontrolirano od strane državne komisije. Dakle, 0,8%. Od ukupno zaprimljenih žalbi na postupke javne nabave kad je kao način nabave odabrana izravna pogodba u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje postotak usvajanja ovakvih žalbi iznosi 76% i znatno je veći od općeg postotka od 51,09% usvojenih žalbi. Dakle, žalbe uložene na izravnu pogodbu u pregovaračkom postupku usvajaju se u znatno većem postotku. E sad, kolegice i kolege, u Zakonu o javnoj nabavi neki su veliki gospodarski subjekti izuzeti od obveze nabave putem javnog natječaja, ogromni gospodarski subjekti. Evo brodogradnja kao jedan takav sustav. Možemo možda nju uzeti kao primjer. Dakle, ono što je potrebno ugraditi u brod dobavlja se izravnom pogodbom. Ogromne količine materijala, robe. Brodogradilišta nemaju čak niti obvezu da se namjera za izravno ugovaranje objavi u “Narodnim novinama“. Čak ni tu obvezu nemaju. Podsjećam vas kolegice i kolege da su upravo brodogradilišta snažno subvencionirana od strane države. Ja to apsolutno podržavam, ali govorim o jednom primjeru kojeg moramo staviti na stol i i jasno usporediti sa drugim sustavima koji su jednako izuzeti iz ovog zakona. Želio bih reći kolegice i kolege, da članovi Vlade doduše sjede u nadzornom odboru naših brodogradilišta, a da li je to dovoljno da se osigura transparentnost i javnost. Prije desetak dana čuli smo u raspravi kad je jedan od saborskih zastupnika upitao premijera vezano uz Nadzorni odbor jednog od naših brodogradilišta, čuli smo da se Nadzorni odbor u tijeku protekle godine toga brodogradilišta sastao čak dva puta. Jednom telefonski, a drugi puta u Zagrebu. Koliko je onda taj Nadzorni odbor u stanju, budimo iskreni, stvarno nadzirati što se događa u tom brodogradilištu. Zato, da maksimalno skratimo kolegice i kolege, iz kluba HNS-a predlažemo da ubuduće puno više vremena posvetimo onim pojedinostima kojih nemamo u godišnjem izvješću, a na koji nas je uputio i gospodin Matišić i u izvješću korektno stoje kao slabosti, pokušamo vidjeti na koji način izmjenama i dopunama zakona to regulirati i popraviti. Jer, ako razgovarate s ljudima bliskim tim gospodarskim sustavima, vidjet ćete da oni govore o posebnim kooperantima, kako ti kooperanti zaslužuju posebnu pažnju zbog posebnog načina ugovaranja, zbog posebnih cijena koje dobivaju za svoje robe i usluge, zbog posebno kratkih rokova za isplatu upravo njima, tim posebnim kooperantima i dakako tu je i niz posebnih mogućnosti da državne subvencije i novac poreznih obveznika ide i posebnim tijekom. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović, koje nema. Gubi

Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave za 2006. godinu je doista i kvalitetno i sadržajno i pregledno, te se iz njega ne razaznaju samo određene činjenice i pojave, već i smjerovi i tendencije, odnosno trendovi određenih pojava. Nesumnjivo je, a to je konstatirala i Državna komisija u svom izvješću da je javna percepcija javne nabave prilično povezana sa korupcijom. Volio bih da je ta percepcija utemeljena u cijelosti na predrasudama, ali na žalost nije. Budući da smo u Hrvatskoj skloni u svemu pretjerivati, za pretpostaviti je da se pretjeruje i u slučaju percepcije karaktera javne nabave, ali ipak negativno doživljavanje javne nabave često ima i vrlo jasno uporište. Međutim, detaljnom analizom ovoga izvješća razvidno je da u području javne nabave prevladavaju ipak pojave sa pozitivnim predznakom. Stoga najprije ću istaknuti uočene pozitivnosti navodeći nekoliko činjenica koje na to upućuju. Nekoliko godina zaredom Državna komisija zaprima sve manji broj žalbenih predmeta, dok se istodobno povećava broj objava o javnim nabavama. Tako je 2005. godine i na 8 objava uloženo 708 žalbi, odnosno 8,16% dok je u 2006. na 13 tisuća 548 objava uloženo 696 žalbi, što je iskazano relativno znatno manje, odnosno 0,8%. U 2006. na 13 tisuća 548 objava u javnoj nabavi na odluke Državne komisije uloženo je 46 tužbi Upravnom sudu Republike Hrvatske, odnosno samo 0,34%. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija je Državnoj upravi u Splitsko-dalmatinskoj županiji nije poništena niti jedna odluka o nabavi iako je bilo žalbenih postupaka. Od činjenica s negativnim predznakom samo bih istaknuo da je u izvješću navedeno 6 pravnih osoba kojima je za svaku zaprimljenu žalbu Državna komisija u svim slučajevima poništila nabavu. Uprave plov puta Split, prometa Split, Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba i Gradsko komunalno gospodarstvo Zagreba, Gradska plinara Zagreb i Opća bolnica Vukovar trebale bi svakako najblaže rečeno promijeniti svoje poslovne navike. Odmah do njih je i klinički vozni centar Rijeka kojemu je u 6 žalbenih postupaka odluka o nabavi poništena u 5 slučajeva, odnosno 83%. Zabrinjava visok broj poništenih odluka u nabavi i recimo 11 u INA-i, 15 u gradu Zagrebu i vidljivi porast usvojenih žalbi Državne komisije tako da je primjerice u 2004. usvojeno 47,3% žalbi, u 2005. 48,02%, a u 2006. bilo je čak 51,09% usvojenih žalbi. Naravno da treba imati zadršku pri cjelovitoj valorizaciji podataka iz izvješća o postotku poništenih objava javnih nabava jer za takvu ocjenu nedostaju podaci o ukupnom broju i nominalnoj vrijednosti svih objava javnih nabava, po svim pravnim osobama, te u postotku i nominalnoj vrijednosti poništenih odluka o nabavama po pravnim osobama u odnosu na ukupan broj i nominalnu vrijednost svih obavljenih javnih nabava po pravnim osobama. Neki zaključci Državne komisije u svezi manjkavosti zakonskog okvira javne nabave nisu više u cijelosti aktualni jer je Zakon o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 1.1.2008. godine postupak javne nabave usklađen sa standardima Zbog svega navedenog smatram da Državna komisija nije izradila samo vrlo dobro izvješće o svom radu, već da je svojim radom pridonijela transparentnošću javne nabave i razvoju tržišnih uvjeta, ali i djelovala kao izravan antikorupcijski instrument. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin Krešimir Ćosić. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa ja bih rekao sljedeće, što je uvaženi zastupnik Marić naglasio zaslužuje posebnu pažnju. Kultura javnih nabavki u nekim poduzećima, na žalost ova statistika pokazuje zabrinjavajuća. Kad bi se napravila, što je napravio gospodin Marić, jedna jednostavna regresivna analiza, onda bi se pokazalo da neki na žalost unutar primjedbi iz godine u godinu ponavljaju iste greške. Prema tome, radi se o ozbiljnim tvrtkama, radi se o velikim tvrtkama i kultura javnih nabavki u tim tvrtkama je zabrinjavajuća i na žalost to stvara jednu štetnu i neprihvatljivu percepciju. Radi se o velikim tvrtkama za koje je itekako važno kakva je sposobnost njihova da efikasno troše mala, relativno mala investicijska sredstva u odnosu na proračun koji imaju na raspoloženju. I još bih nešto rekao. Svakako analiza po sektorima bi bila vrlo korisna, prof. Hebrang je ukazao na zdravstvo, a ja bih rekao energetski sektor zaslužuje isto tako posebnu pažnju. Prema tome, edukacija da, ali je činjenica da se na nekim mjestima u nekim važnim tvrtkama javnog sektora na žalost usprkos vašeg dobrog i kvalitetnog rada malo toga mijenja na bolje. Hvala lijepo. Vardić. Izvolite! **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedniče Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, kolegice i kolege. Dopustite mi da odmah na početku svoje rasprave pohvalim i podržim iscrpno i pregledno dano Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2006. godinu. Pa iako ovo izvješće razmatramo u vremenu kad je na snazi novi Zakon o javnoj nabavi koji je ovaj Visoki dom usvojio u mjesecu listopadu 2007. godine i kojim je Republika Hrvatska ovo područje usuglasila s pravnim stečevinama cijenim da je dobro još jednom pogledati kako su pravne osobe obveznici provedbe Zakona o javnoj nabavi prema odredbama zakona iz 2001. i 2005. godine činili to tijekom 2006. Tim više jer smo prije nekoliko tjedana usvojili i Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2006. godinu koja su u mnogome ukazivala na propuste koji su se javljali upravo pri provedbi postupaka javne nabave. Zanimljivost ovoga izvješća upravo je u tome jer nas ono izvješćuje samo o onim postupcima javne nabave za koju su pokrenuti žalbeni postupci pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave u 2006. godini. A iz izvješća je vidljivo da je broj žalbi u 2006., njih ukupno 696 manji od broja uloženih u 2005. i 2004. godini. Na ukupno objavljenih 13 tisuća 548 objava o javnim nabavama u oglasniku javne nabave "Narodnih novina" u 2006. godini državna komisija zaprimila je 696 žalbi ili 5,14%. Ovih 696 žalbi odnose se na 413 različitih naručitelja. U priloženom upisniku pregledno su dani naručitelji i žalitelji u predmetima javne nabave kao i odluke koje je državna komisija donijela na podnijete žalbe. Ne želeći ulaziti u strukturu donijetih odluka državne komisije na uložene žalbe dopustite mi da naglasim ono što u ovom izvješću smatram najbitnijim. Radom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i u 2006. godini ostvarivali su se zadani ciljevi Nacionalnog programa suzbijanja korupcije koji je donijela Vlada Republike Hrvatske za razdoblje 2006.-2008., jer je između ostaloga osigurana veća transparentnost, javnost i dostupnost postupka pravne zaštite što omogućava jačanje vladavine načela zakonitosti i sankcioniranje nezakonita postupanja. Zajedno s razvojem pravne prakse i tumačenjem propisa javne nabave kao i edukacijom korisnika i obveznika primjene propisa o javnoj nabavi doprinosi se u borbi protiv korupcije u ovom području djelatnosti. Vjerujem da će završna ocjena stanja u javnoj nabavi općenito dana u ovom izvješću sa stanovišta državne komisije, a koja obuhvaća ocjenu legislative, institucija, korisnika i obveznika propisa javne nabave kao i ocjenu pravne prakse, literature i doktrine biti i na dosada stečenim iskustvima značajno promijenjena primjenom i provedbom odredaba novog Zakona o javnoj nabavi za čiju se provedbu u ovoj godini svi obveznici javne nabave ozbiljno pripremaju. Ovo izvješće ću podržati i hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Nema ga. Gubi pravo rasprave po ovom. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite! Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, uvaženi predsjedniče državne komisije! Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o državnoj komisiji ustanovljena je kao što je već rečeno prije četiri godine ili točnije koncem 2003. godine Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave. Naglašavam kao samostalno i neovisno državno tijelo u čijem je djelokrugu vođenje žalbenog postupka protiv odluka donesenih u postupcima javne nabave. U podnijetom izvješću za pohvaliti je, dat je detaljni prikaz zaprimljenih i riješenih žalbenih predmeta po vrstama i strukturi. Analizirajući stanje pravne zaštite u javnoj nabavi, ja bi rekao da se osjeća nedostatak propisa kojima se uređuje rad i postupanje državne komisije kao i same primjene postupovnih odredbi Zakona o općem upravnom postupku što se reflektira na određenu rekao bi pravnu nesigurnost i teškoće u samom žalbenom postupku. Naime, sam postupak pokreće se i vodi isključivo na temelju podnesene žalbe i nema postupka po službenoj dužnosti. Ne postoji mogućnost kontrole svake faze postupka što dovodi do poništenja cijelog postupka iako je do povrede došlo u ranijoj fazi. Samo trajanje postupka nije dovoljno brzo zbog dugotrajne komunikacije sa strankama oko dostave same dokumentacije. A svakako da jedan broj postupaka u kojima nikada ne dolazi do pravne zaštite izmiče kontroli. Antikorupcijski efekti pravne zaštite u javnoj nabavi očituju se samim osnivanjem i funkcioniranjem državne komisije koja pružajući pravnu zaštitu osigurava i omogućuje sankcioniranje nezakonitih postupaka. Svakako da i transparentnost, javnost rada i dostupnost komunikacije sa strankama u postupku doprinosi borbi protiv korupcije. Vjerujem da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi donijet u prošloj godini a koji se primjenjuje od 1. siječnja 2008. godine u sebi sadrži rješenja proizašla iz iskustva primjedbi i prijedloga državne komisije, obzirom da uočeni nedostaci koji su istaknuti i u izvješću za 2005. godinu slični su nedostacima koji proizlaze iz ovog izvješća, tako da ih je bilo moguće ugraditi u navedeni zakon. Stoga podržavam Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2006. godinu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Na redu je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite! **Lesar, Dragutin (HNS)** Prvo, želim se zahvaliti odgovornima u komisiji koji su dali po meni kvalitetni izvještaj sa nizom podataka i načinom prikazivanja tih podataka koji mogu biti operativno korisni ne samo sada kada raspravljamo o tom izvješću, nego i onda kada ćemo raspravljati eventualno o novim zakonskim propisima ali i o izvješćima drugih tijela u kontekstu provedbe Nacionalnog programa o suzbijanja korupcije koji je ovaj Sabor usvojio i samo u tom kontekstu bih želio nekoliko rečenica u vezi izvješća reći. Da je i područje javne nabave izuzetno značajno u borbi protiv korupcije dokaz je i činjenica da posebno poglavlje u ovom našem nacionalnom programu na tu temu postoji. Ovih 5,5 milijardi kuna vrijednosti nabave koje obuhvaća ovo izvješće u smislu žalbenih pristupa i svega toga je vjerojatno samo dio, ja bih čak rekao i manji dio javne nabave financiran iz javnih sredstava i to je kolega Hebrang dobro primijetio da broj izuzetaka utvrđene u članku 6. samog zakona je ogromno velik i po broju subjekata ali i po količini novaca koji se koristi u javnoj nabavi a koji su predmet izuzeća iz članka 6. Ono što želim naglasiti je slijedeće. Nije dobro kada neki problem ili nepoštivanje zakona promatramo kroz kolektivnu odgovornost a ne pojedinačno. I u takvoj situaciji nikad nećemo doći do toga da nepoštivanjem zakona pa i Zakona o javnoj nabavi postoji i pojedinačna odgovornost. Kolega Hebrang je primijetio da je veliki broj subjekata gdje su poništene javne nabave iz sfere zdravstva, ali ne samo zdravstva. Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Gradsko komunalno gospodarstvo grada Zagreba, Opća bolnica Vukovar, Gradska plinara Zagreb, Klinički bolnički centar Rijeka, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Klinička bolnica Split, Zagrebačka županija, Hrvatska lutrija, Zračna luka Zagreb, Klinički bolnički centar Zagreb, EP, INA, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska pošta, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatske ceste, Hrvatske šume, FINA, Grad Zagreb, Hrvatska željeznica, Grad Split, HEP operator prijenosnog sustava i Ministarstvo obrane. To su tvrtke, ustanove ili državna tijela vlasti u kojima je broj poništenih javnih nabava većih od 50%, a broj predmeta ili broj žalbi veći od 4. Dakle, negdje je bila jedna, dvije ili tri nabave u toku ove promatrane godine nego 4 i više i gdje je broj poništenja veći od 50%. Uzmite sada izvješće za 2005. i usporedite po istoj metodologiji tko je tada unutra bio naveden u tom problemu. Pola od ovih koje sam vam ja isčitao su bili i tada. Polovica će ih biti i za 2007., uvjeren sam u to. Kolega Hebrang je i primijetio da u ovome zdravstvenom sektoru nije bilo toliko poništenja kod nabave skupe medicinske opreme nego materijala, od hrane pa nadalje. Ako smo to uočili kao problem a ja to uočavam kao problem bilo bi izuzetno korisno i dobro da svi oni koji su nadređeni ovim tijelima vlasti, ustanovama, poduzećima u pretežitom državnom vlasništvu postave pitanje čelnim ljudima i upravama tko su ti ljudi koji kod njih dobivaju solidne plaće i u nadležnosti im je javna nabava. Ja ne vjerujem da u Ministarstvu zdravstva, u Gradu Zagrebu, u EP-u nema dovoljno pravnika, da ne mogu naučiti i upamtiti Zakon o javnoj nabavi, to tim više što je gospođa Šima Krasić iz Državne revizije a i komisija to rekla da se maksimalno trude biti i savjetodavni. Seminari, savjeti, instrukcije, informacije, sve u cilju da se olakšava poštivanje zakona. Pa ako dvije državne institucija, državna komisija i Državna revizija ulažu značajne kadrovske napore da pomažu u poštivanju zakona a nama se iz godine u godinu isti pojavljuju kao problematični i ako prihvatimo da je granična crta 50% poništenja uzrokom gdje bi mogli pitati zašto se to dešava mislim da bi postavljanjem zahtjeva i pitanja upravama i čelnim ljudima ovih institucija tko su ti pojedinci koji godinama uzrokuju iste probleme. Ja ne vjerujem da je ministar zdravstva recimo kriv za poništenje natječaja za javnu nabavu Ministarstva zdravstva. Ne vjerujem niti da je ministar obrane u Ministarstvu obrane krivac jer se radi tamo o posebnoj službi ili kako se zove tamo. Ali je nedozvoljivo i neprihvatljivo da ti isti ljudi ostaju na svojim mjestima i pozicijama tri, četiri godine a mi uvijek iznova primamo izvješće ili Državne revizije ili ove državne komisije da je tamo kod njih najčešće problem u poštivanju Zakona o javnoj nabavi. Nema većeg efekta kada se pitanje takve odgovornosti ne postavi osobno i personalno i sankcionira, od novčane kazne pa do prestanka državne službe ako je to potrebno. Imat ćemo dva efekta. Maknut ćemo te ljude i nećemo se morati sramotiti da unutar državne uprave toga postoji u državnim ustanovama i državnim tvrtkama. I drugo, bit će slana i poslana snažna poruka ljudi koji radite to u drugim resorima nemojte se igrati jer ovo izvješće ne služi samo za to da konstatiramo da problema još imamo. Je po broju predmeta nešto manji, financijski nešto manje vrijedna nabava ali još uvijek preveliki da bi mogli jednostavno reći mi ćemo ovo izvješće prihvatiti i nikom ništa. Takvim pristupom dobili i prednost u zahtijevanju poštivanja tog ogromno značajnog zakona i prema drugim subjektima koji su na tom području. I takvim pristupom vjerojatno bi došli do toga da za pet ili šest godina ova komisija neće trebati imati zaposleno 30 ljudi nego bi bilo dovoljno petnaest jer će broj žalbi biti manji. Nećemo morati proračunske novce izdvajati za toliko nadzornog sustava ako idemo sistemom pojedinačnog odgovaranja za propuste u poštivanju tog zakona. Da li to Sabor može učiniti? Može. Ako postoji politička volja i ako zatražimo od Vlade i onih ostalih odgovornih da da nas izvijeste tko su ti ljudi i što je poduzeto u smislu toga, a kažem sve tamo gdje je broj nabava veći od četiri, gdje je poništenje veće od 50%. Pomažemo i samoj Vladi, pa i ministrima da uoče i registriraju sami problem, da i oni sami vide u kojim sektorima, kojim službama, koji su ti pojedinci i gdje koji im stvaraju najviše problema. U protivnom, iduće godine će državna komisija doći s izvještajem, samo vas molim tu stranicu 18 i 19 uzmite van izvješća, sačuvajte do iduće godine i usporedite tko će tad biti na popisu. Uzmite 2005. usporedite popis iz 2005. Izbacite one kojih nema. Vidjet ćete koji će vam popis ostati. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče, uvaženi predsjedniče komisije. Ovo izvješće je rezultat postupaka na koje su izjavljene žalbe i ono govori samo za sebe. To je jedan niz podataka koje imamo tu ispred sebe. Uglavnom podržavam ga. Držim da dijelom sudjeluje u pomacima koje imamo u provođenju Zakona o javnoj nabavi. I ne bih toliko o radu komisije. Više načelno o nekim problemima ovog starog zakona. Jer rad komisije je moguće mogao biti i bolji. Ima tu ipak nekih upitnih i to vrlo upitnih stvari. Ali rekao sam ne bih o tome. Jer tu se možda po prvi puta od kad sam ovdje u Saboru kao novak slažem sa kolegom Kajinom. Pitanje javne nabave poznato nam svima regulirano je jasno zakonom. Ali istina taj zakon je imao dosta nedostataka pa to je i razlogom zbog čega je jasno mijenjan odnosno usklađivan i često puta on je bio tema prijepora čak i među onima koji sebe drže znalcima u tom području. Tu prvenstveno mislim na stranke u postupku, jer da je među njima vladalo istovjetno tumačenje vjerojatno ne bismo ni imali ono što imamo u ovim žalbama. To je jasno. Makar isto tako izvan toga dijelim mišljenje sa onima da opća javnost pa jednim dijelom čak i stručna možda nije toliko bila ni izviješćena o tome ili joj nije bilo dostupno. Percepcija javnosti o postupcima javne nabave kao što su kolege kolegice istaknule već moguće je pozitivna ili negativna. Upravo iz ovih razloga koje sam prije spomenuo. Dakle, različitih tumačenja koje smo imali, a i zbog nedorečenosti samoga zakona. Jasno i stoga su i prijepori proizlazili, pa je javnost bila drugačije ili pozitivno ili negativno o tome dakle percipirana. Međutim, često je u javnosti povezivana sa korupcijama. Tu se zaista svi slažemo da borba protiv tog zla nije bila moguća bez razvoja sustava javne nabave kroz puno jedno kvalitetnije, izražajnije propise, zatim nadzor i kontrolu postupaka. To su stvari bez kojih zapravo ne možemo govoriti o nekim kvalitetnim pomacima. Vjerojatno je i ovaj novi zakon koliko sam mogao pročitati o javnoj nabavi izvršio taj kvalitativan pomak makar i kod njega imamo nekih nedorečenosti, pa čak i suprotnosti u tumačenju. Onda to poziva na ono što je započeto s različitih institucija, a to je edukacija. Edukacija je neobično bitna i u tom pogledu držim da moramo napraviti još jedan iskorak i onda će manje dolaziti u toj temi do nekih nesuglasica i različitih nekakvih tumačenja koji jasno proizlaze iz svega. Sigurno je da će tada i izvješća svih ovih triju relevantnih institucija Ureda za javnu nabavu zatim komisije i Državne revizije zasigurno biti i povoljnija, a u svakom trenutku jasno i nama pristupačnija. Po meni u ovom zakonu koji je bio najveći problem do sada govorim kao čovjek koji dolazi iz jedinice lokalne samouprave. Dakle, dosta dugo sam tamo i ti problemi su m i uglavnom poznati je izražen u postupku javne nabave koji se odnose na ono što je ispod vrijednosti koju zahtijeva javni natječaj. Dakle, misli se na ono do 200 000 kuna, a to je to što je zakon nedorečen i nekvalitetan po meni bio i problem bi bio u samom zakonu i uredbi jer moglo se raditi o dijeljenju nabave na manje predmete itd. tako da to opet nama kao čelnicima jedinice lokalne samouprave olakšavalo postupak jer smo mogli jasno to dati onda poduzetnicima ili dakle firmama koje su u našem mjestu. Dakle, to je ono što je pozitivno. Ali je negativan učinak poslije toga proizlazio. Mislim da vam je jasno na što mislim. Ja mislim na puste kontrole, unutarnju reviziju i ovo i ono koji nas prozivaju onda zašto to radimo, a nama je to u tom trenutku jasno odgovaralo jer radimo u interesu hajmo reći samog mjesta. Međutim, zakon je tu po meni apsolutno bio nedorečen. Isto tako, to se odnosi i na izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi koje su omogućavale na zaključivanje ugovora izravnom pogodbom bez objave poziva na nadmetanje i tu smo hajmo reći u nekoj poziciji mi bili pozitivni. Oni u većim sredinama dakle u pozitivi jednoj. Međutim, u manjim sredinama iz koje ja dolazim to je bio problem jer vi niste recimo mogli pronaći onih koji će vam se javiti na vaš poziv i onda ste, dobili biste jednu ili ni jednu ponudu. Onda biste na kraju u drugom turnusu morali jasno ići na ugovaranje direktno, a onda je to proizvodilo negativne opet je li reperkusije od raznih kontrola revizije itd. kolege koji rade u jedinicama lokalne samouprave vrlo dobro znaju. Međutim, ono što držim u svakom slučaju s mišljenjem nadam se i svih ostalih, a to je da bez jednog sveobuhvatnog nadzora svih elemenata ne možemo jasno ni govoriti o tome da možemo govoriti o pomacima jer će se ako to se ne napravi i dalje događati kršenja propisa. Međutim, ono što me raduje kao dužnosnika u jedinici lokalne samouprave jeste da u ovom izvješću nisam baš zamijetio jako puno žalbi na postupke javne nabave od strane jedinica lokalne samouprave. Dakle, konkretno općina, gradova itd. Ma vrlo mali je postotak, a to je ipak znakovito za ovo izvješće ovdje. Što znači da su edukacije koje su rađene na razinama od pročelnika pa dalje do i gradonačelnika i službi dale ipak neke svoje rezultate u svemu tome i mislim da su one jako pozitivne. Ono što bih na kraju još jednom zaista htio istaknuti ovdje i pozvati sve one koji mogu doprinijeti tome jeste održavajmo što što više seminara, što više savjetovanja. Edukacija će pripomoći tome da se što manje pogrešaka događa u ovoj javnoj nabavi.

Neki ponavljaju iste greške i onda je pitanje što njima može pomoći? Dopunska edukacija. Prema tome, radi se o dijelu neodgovornih ljudi kako bi unaprijedili kvalitetu javne nabave, kako bi poboljšali javnu percepciju, kako bi povećali konkurentnost naših poduzeća definitivno nekima nije mjesto u tom sustavu. Hvala lijepo. replika. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženom kolegi bih replicirao u onom dijelu kada se osvrnuo na edukaciju u odnosu na jedinice lokalne samouprave pogotovo male jedinice lokalne samouprave koje moraju primjenjivati ove propise i sada novi propis i gdje zaista taj sustav edukacije i informiranja, dakle ljudi u najboljoj vjeri želeć primijeniti ove nove propise zapravo u velikom strahu da ne pogriješe žele se informirati, žele doći do pravih informacija, žele zapravo taj novi zakon ili javnu nabavu provesti ono što se kaže na zakonom predviđeni način. Replika u ovom smislu je da se u tom segmentu apsolutno možda treba razraditi jedan pravi način educiranja pogotovo u onim jedinicama lokalne samouprave gdje su se čak i formirali novi upravni odjeli koji se isključivo bave javnom nabavom, jer ti mladi ljudi koji primjenjuju ove zakone pa evo i nas saborske zastupnike svakodnevno nazivaju pomozite nema, pomozite nam u tome, dajte nam savjeta da provedemo taj postupak javne nabave a da ne pogriješimo. Evo, hvala lijepa. Hvala. I konačno u ime predlagača gospodin Goran Matušić, predsjednik Državne komisije. Izvolite. Zadovoljstvo je meni biti bilo danas predsjednik Državne komisije i čuti prije svega vaše primjedbe, sugestije i pohvale. Pohvale ću i podrške ću prenijeti članovima, dakle cjelokupnom timu državne komisije jer su to ljudi koji su u ove četiri godine izgradili instituciju od nule do onoga što danas u Europskoj uniji smatraju liderom u regiji. Iako želim se samo replicirati na neke na rasprava. Iako je smanjen broj, u laganom padu smanjenje broja predmeta i dalje je to velika vrijednost 5,5 milijardi. Govorim, ja sam doduše raspravu od uvaženog zastupnika Kajina shvatio više kao njegov apel u odnosu na njegov status, a manje na prigovor broja zaposlenih u državnoj komisiji. Državna komisija sada preuzima vrlo vjerojatno nadležnost u sporovima o koncesiji i privatnom javnom partnerstvu. Prema tome vjerojatno ćemo morati govoriti o uvećanju, ne vjerojatno nego sasvim izvjesno. Vaše sugestije i upiti koji se nisu, koji u komisiji nisu dobivani samo povodom ovog izvješća nego i inače neki od vas su se interesirali kakvo je stanje u vašim županijama, pomažu nam da razvijemo i poboljšamo sustav ovog praćenja. Pitali su neki kolege zastupnici kako je u mojoj županiji, dakle javlja se potreba da možda u ovom našem statističkom izvješću obradimo županije, obradimo nešto specifično. Dakle i vi ste pozvani vašim upitom razviti ovaj sistem praćenja. Ali još jednom ponavljam, sistem praćenja pojava mora biti uvezan i od cjelokupnog postupka nabave dakle govorim o samom postupku nabave, žalbenom postupku i opet onom revizijskom dijelu koji uključuje izvršenje ugovora i zaključenje i izvršenje ugovora. Još jednom vam zahvaljujem na primjedbama, sugestijama i pohvalama.